Prijedlog akta primili ste na klupe. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Onda otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog Odluke o razrješenju. Tko je za?

Hvala. Utvrđujem da je jednoglasno sa 121 glasom donesena Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora HRT-a u tekstu kako ju je predložio predlagatelj.